Tere kena hommikust! Me oleme siin usinasti tööd teinud. Võib-olla kõik ei ole isegi märganud, et kätte on jõudnud uus istung. Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 17. töönädala neljapäevast istungit. Meil on kõigepealt võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Tormijooksu ma ei näe. Siis tuleb teha kohaloleku kontroll. Palun!

Nüüd väike päevakorra täpsustamine. Kolmapäevasel istungil jäi meil pooleli 54 Riigikogu liikme algatatud perehüvitiste seaduse muutmise seaduse eelnõu 619 teine lugemine muudatusettepanekute läbivaatamise etapis. etapis. Kodukorra järgi peame jätkama sealt, kus meil eelmine istung katkes. Kokku on 1191 muudatusettepanekut ja juhtivkomisjon on teinud ettepaneku nende läbivaatamise järel teine lugemine lõpetada. Aga meil on veel väike maa minna, oleme 53. muudatusettepaneku juures. Peeter Ernitsal on protseduuriline. Jah, hea juhataja! Uus istung on alanud ja ma vaatan, et

ei olnud ja nad millegipärast isegi ei reageerinud kutsetele, et istung käib. Seda, kas tegemist oli tööluusiga, hindab lõpuks valija. Aga Riigikogu saadik on oma mandaadis vaba, nii et kui ta parasjagu oli kuskil mujal ja ei hääletanud, siis me seda ei saa kuidagi sanktsioneerida. kas sa tead, kes teda sundis. Aitäh, hea istungi juhataja! Kuna Peeter Ernits ütles, et teda sunniti öösel siin istuma ja hääletama, siis ma tahtsin küsida sinu käest, et kas sa tead, kes teda sundis.

Valdo Randpere reageeris minu sõnumile, kuigi väga pika ooteajaga. Aga keegi ei ole mind sundinud, ma lihtsalt ei ole harjunud lamajat lööma. Oleksin tahtnud, et parandusettepanekute esitajad kaitseksid oma ettepanekuid ja vähemalt oma hääle annaksid, aga kahjuks nad ei vaevunud seda tegema. Ma ei tea, kas see tähendab, et nad ei pea ka oma ettepanekutest lugu. Aga Valdole keegi ei ole mind sundinud. Saime selle ka selgeks ja läheme sealt edasi, kus enne töö pooleli jäi. 53. muudatusettepanek, esitajad Sulev Kannimäe ja Kristen Michal, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Mart Võrklaev soovib sõna. Lugupeetud istungi juhataja! Reformierakonna fraktsiooni nimel palun seda muudatusettepanekut hääletada ja ühtlasi võtame kümme minutit vaheaega. Aitäh! Ikka saab! Kümme minutit vaheaeg. Palun!

Ettepaneku poolt on 17 saadikut, vastu 42. Ettepanek ei leidnud toetust. Muudatusettepanek nr 54, esitajad on Toomas Järveoja ja Ülle Rajasalu, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Mart Võrklaev, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Reformierakonna fraktsiooni nimel palun seda muudatusettepanekut hääletada ja palun ka kümme minutit vaheaega. Aitäh! Teeme nii. Kümme minutit vaheaega.V

muudatusettepanekutega. Oleme muudatusettepaneku nr 54 juures, selle esitajad on härrased Järveoja ja prouased Rajasalu. Juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Reformierakond palus seda hääletada, nii et palun võtta seisukoht ja hääletada!

Seda muudatusettepanekut toetab 13 saadikut, vastu on 43, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust.Vaatame, mida 54. muudatusettepanek meile ...

Ettepanekut toetas 12 ja vastu on 41 saadikut, ettepanek ei leidnud toetust. 56. muudatusettepanek, esitajad on Toomas Järveoja ja Sulev Kannimäe, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Mart Võrklaev, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Reformierakonna fraktsiooni nimel palun seda muudatusettepanekut hääletada ja palun ka kümme minutit vaheaega. Teeme kümme minutit vaheaega.V

asume hääletama muudatusettepanekut nr 56, mille on esitanud Toomas Järveoja ja Sulev Kannimäe ja mida juhtivkomisjon ei ole arvestanud. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepanekut toetas 11 ja vastu on 39 saadikut. Muudatusettepanek ei leidnud toetust. 57. muudatusettepanek, esitajad Toomas Järveoja ja Toomas Kivimägi, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Mart Võrklaev, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Reformierakonna fraktsiooni nimel palun seda muudatusettepanekut hääletada ja enne seda palun ka kümme minutit vaheaega. Teeme kümneminutilise vaheaja.V

57. muudatusettepanek, selle esitajad on Toomas Järveoja ja Toomas Kivimägi ja juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Reformierakonna fraktsioon palus seda hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt on 11 saadikut, vastuolijaid on 41 ja 1 on erapooletu. Ettepanek ei leidnud toetust.58. muudatusettepanek, esitaja on Tiiu Aro ja juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud. Mart Võrklaev, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Reformierakonna fraktsiooni nimel palun seda muudatusettepanekut hääletada

Muudatusettepanekut toetab 15 saadikut, vastuolijaid on 38. Ettepanek ei leidnud toetust. Muudatusettepanek nr 59, selle esitajad on Tiiu Aro, Ülle Rajasalu ja Sulev Kannimäe. Juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata.

kolleegid, oleme 59. muudatusettepaneku juures, mille esitajad on Tiiu Aro, Ülle Rajasalu ja Sulev Kannimäe. Juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata ja Reformierakonna fraktsioon palub seda hääletada. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Seda muudatusettepanekut pooldab 14 saadikut ja vastu on 36. Muudatusettepanek ei leidnud toetust. Maru hästi edeneme! 60. muudatusettepanek, esitajad on Tiiu Aro, Ülle Rajasalu ja Sulev Kannimäe, juhtivkomisjon on jätnud selle arvestamata. Erkki Keldo, palun! Aitäh! Reformierakonna fraktsiooni nimel palun seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega. Palun, kümme minutit vaheaega!V

Head kolleegid, oleme 60. muudatusettepaneku juures, mille esitajad on Tiiu Aro, Ülle Rajasalu ja Sulev Kannimäe. Juhtivkomisjon ei ole seda arvestanud me peame seda nüüd hääletama. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepaneku poolt on 11 ja vastu on 35 saadikut. Muudatusettepanek ei leidnud toetust.61. muudatusettepanek, esitajad Sulev Kannimäe ja Valdo Randpere, juhtivkomisjon ei ole seda toetanud. Erkki Keldo, palun!

Head kolleegid, oleme 61. muudatusettepaneku hääletamise juures. Muudatusettepaneku autorid on Sulev Kannimäe ja Valdo Randpere ning juhtivkomisjon ei ole arvestanud seda muudatusettepanekut. Ma palun teil võtta seisukoht ja hääletada!

Muudatusettepanekut toetab 8 ja vastu on 36 saadikut, erapooletuid ei ole. Muudatusettepanek ei leidnud toetust.62. muudatusettepanek, autorid Sulev Kannimäe, Timo Suslov ja Aivar Sõerd. Juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Erkki Keldo, palun! Aitäh, hea juhataja! Palun Reformierakonna [fraktsiooni] nimel seda muudatusettepanekut hääletada, aga enne hääletamist palun kümme minutit vaheaega. Aitäh, hea

Selle ettepaneku poolt on 10 saadikut, vastu on 37, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust.

Aitäh, lugupeetud juhataja! Palun seda muudatusettepanekut Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletada, aga enne seda palun kümme minutit vaheaega. Teeme kümneminutilise vaheaja.V

e g Head kolleegid, oleme jõudnud 63. muudatusettepaneku hääletuseni. Seega panen hääletusele 63. muudatusettepaneku, mille on teinud Sulev Kannimäe ja Margit Sutrop. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Head kolleegid, panen hääletusele 67. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Head

Poolt 10, vastu 33, ettepanek ei leidnud toetust.

Head kolleegid, on saabunud aeg hääletada 65. muudatusettepanekut, seega panen hääletusele 65. muudatusettepaneku. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 12 ja vastu 34, ei leidnud ettepanek toetust.

Head kolleegid, oleme jõudnud 66. muudatusettepaneku hääletuseni. Seega panen hääletusele 66. muudatusettepaneku, mille on esitanud Signe Kivi, Jüri Jaanson ja Timo Suslov. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Poolt 10, vastu 33, ettepanek ei leidnud toetust. Nüüd on selline lugu, et kell on 20 sekundi pärast 13 ja meie tänane istung saab sellega ühele poole. Ei jää üle muud kui soovida teile ilusat töökat nädalavahetust. Head kolleegid, kohtume esmaspäeval. Istung on lõppenud.